Hvala lijepo. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori. U odnosu na tekst prijedloga zakona je prošao prvo čitanje u Hrvatskome saboru u tekstu konačnog prijedloga zakona nastale su izvjesne razlike kao posljedica uvažavanja stajališta iznesenih tijekom prvog čitanja u saborskoj proceduri. Uređeno je učlanjenje u komoru na način da je razvidno da je učlanjenje dobrovoljno, a da članstvo ovlaštene agronome obvezuje na pridržavanje prava i obveza koji iz njega proizlaze. Detaljno se propisuju stručni uvjeti za dobivanje statusa ovlaštenog agronoma odnosno za upis u popis ovlaštenih agronoma. Propisuju se i ovlasti komore vezano za davanje suglasnosti za osnivanje ureda ovlaštenih agronoma, rad ureda ovlaštenog agronoma, te iskaznica i pečat ovlaštenog agronoma. Uređuje se i osnivanje odbora za upis koji uz stručnu službu komore sudjeluje u provođenju upisa i odobravanju ovlaštenja za agronome čime se omogućuje brža uspostava aktivnosti rada komore u provođenju upisa i odobravanja odnosno oduzimanja i mirovanja ovlaštenja za agronome. Izmijenjene su i odredbe vezane za kodeks agronomske etike koji se objavljuje u Narodnim novinama, a isto se primjenjuje na kodeks dobre agronomske prakse. Na jasniji način se regulira mogućnost statusa mirovanja članstva za ovlaštenog agronoma kada je izabran ili imenovan na javnu profesionalnu dužnost ili ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne, područje (regionalne) samouprave te javne savjetodavne službe. Detaljnije je propisan upravni nadzor nad radom komore i obveza izvještavanja ministarstva. Tekst je uređen na način da je razvidno da se razmjena razmjena zastupljenost članova skupštine komore odnosi na stručne smjerove, da se stegovni postupak pokreće po podnesenoj prijavi zainteresirane osobe pred stegovnim tijelima komore, te uvjeti pod kojima se u ograničenom razdoblju može steći pravo na izravan upis u popis ovlaštenih agronoma. Zakonom o Hrvatskoj agronomskoj komori institucionalno će se urediti okvir za vrednovanje stručnog znanja agronoma, kontinuitet praćenja aktualnih trendova, tehnoloških promjena i stručnog napredovanja, te praćenja stručnosti i odgovornosti ovlaštenih agronoma na stručnoj razini kroz rad komore. Nakon stupanja na snagu zakona u roku od 30 dana imenovat će se povjerenstvo za provođenje prvih izbora za članove tijela komore i održavanje izborne skupštine komore, a najkasnije u roku od 6 mjeseci raspisat će se prvi izbori za tijela komore, skupštinu komore, vijeće komore, nadzorni odbor komore, predsjednika komora i njegovog zamjenika. U roku godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će se pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe, o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita. Financijska sredstva za rad komore osiguravaju se od upisnine, članarine, naplatom usluga, donacija, te drugih izvora u skladu sa zakonom. A za provođenje ovoga zakona osigurana su sredstva u državnom proračunu RH na poziciji Ministarstva poljoprivrede za 2015.u iznosu od 100 tisuća u istom iznosu za 2016., te za 2017.u iznosu od 50 tisuća kuna. Na kraju želim samo istaknuti da dvije komore u sklopu Ministarstva poljoprivrede, dakle Veterinarske komore i Komore inženjera u šumarstvu i drvnoj tehnologiji postoji već skoro preko 10 godina. Komora agronoma evo sa ovim zakonom bi saživjela. Dakle vezano i na Zakon o poljoprivredi da je poljoprivreda strateška grana gospodarstva i agronomi dobivaju zasluženo mjesto vezano za ono čime ono čime se bave. Hvala vam lijepa. odbora uzeti riječ? Ne. Prijeći ćemo na raspravu. Najprije ćemo po klubovima i prvi po redu je u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Evo ministrica je rekla u svojoj završnoj riječi obzirom da postoje već dvije komore evo pa i agronomi su nakon tolikog broja godina koji je prošao shvatili da i oni trebaju imati svoju komoru pa evo dobili su priliku da ju osnuju no koliko će i na koji način ona biti djelotvorna svakako ovisi i o onim ljudima koji će biti članovi komore i u konačnici koliko će oni koji trebaju komoru je koristiti, u konačnici koliko će ona biti djelotvorna. Ispred Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice rekao bih kako je najznačajnija izmjena koja se u ovom zakonu dogodila između prvog i drugog čitanja zakona produživanje rokova zastare odnosno dulji rok prava pokretanja postupka za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma i propisivanje nadzora nad radom komore i obveza izvještavanja ministarstava o radu komore. Dvije ključne stvari koje su doslovce nisu promijenile od prvog do drugog čitanja a na koje smo ne samo mi iz kluba HDZ-a već i veliki dio zastupnika upozoravali doživjeli su samo male kozmetičke izmjene. Prva od njih odnosi se na članak 1. stavak 2. prijedloga zakona koja propisuje kako se u komoru obavezno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove a za obavljanje kojih im se izdaje strukovno ovlaštenje ovlaštenih agronoma. U konačnom prijedlogu zakona članak 1. doživio je dvije izmjene. Prvo kojom je propisano kako se u komoru dobrovoljno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove. A za obavljanje ovih poslova izdaje im se strukovno ovlaštenje, ovlašteni agronom. I drugu izmjenu kojom je u članku 1. dodan stavak 3. koji propisuje kako je za ovlaštene agronome članstvo obavezno. Zaključio bih kako do promijene ustvari nije ni došlo jer je članstvo u komori za ovlaštene agronome i dalje obavezno pa nije sasvim jasno čemu su služile vratolomije oko dodavanja stavaka kojim se ustvari ništa nije promijenilo. Druga promjena odnosi se na članak 25. koji govori o mirovanju članstva u komori. Ovom promjenom daje se ovlaštenom agronomu mogućnost mirovanja članstva i ovlaštenja u komori. Mišljenja smo kako je ovu mogućnost trebalo pretvoriti u obvezu i odrediti da ovlašteni agronom koji obavlja poslove koji su nespojivi sa poslovima ovlaštenog agronoma ili zbog osobnih razloga mora podnijeti zahtjev za mirovanje članstva u komori. Konačni prijedlog zakona propisuje kako ovlašteni agronom može podnijeti zahtjev za mirovanje članstva u komori. Znači može ali i ne mora. Čvršćim određenjem ovog članka riješili bismo nedoumice vezane uz preklapanje poslova javnog, privatnog sektora i odagnali svaku bojazan u bilo kakav sukob interesa između agronoma koji obavljaju neku javnu dužnost i tzv. privatnika. Sličnu odredbu imaju i drugi zakoni koji reguliraju pitanje mirovanja članstva u komori. Pa tako Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije u svome 26 članku propisuje kako ovlaštenom inženjeru članstvo u komori miruje između ostalog i ako je izabran ili imenovan na javnu, profesionalnu dužnost ili se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne i područne (regionalne) (regionalne) samouprave. I kod prvog čitanja zakona postavio sam vam pitanje na koje nismo dobili odgovor. Možda ćemo ga uzimajući u obzir činjenicu odobrenje programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske sada dobiti. Da li ste u programu ruralnog razvoja u dijelu koje se odnosi na savjetodavne usluge i menadžment farmi ograničili pristup uslugama savjetodavne službe, nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na dva puta u tri godine. Ovo pitanje vam postavljam jer je jedna od 378 primjedbi Europske komisije na program ruralnog razvoja bio i poziv hrvatskim vlastima da daju objašnjenje zbog čega je pristup savjetodavnim uslugama ograničen na dva puta u tri godine. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice ne želimo vjerovati da je ova odrednica ostala sastavni dio našeg programa ruralnog razvoja jer će to značiti dodatno financijsko opterećenje našim poljoprivrednim proizvođačima. Generalno gledajući zakon koji će štitit interese agronoma nam je potreban no mišljenja smo kako je trebalo postaviti jače kriterije i odvojiti i javnu od privatne savjetodavne službe. Upravo u svemu ovome što sam rekao postavlja se pitanje i rekao sam na samom početku ako smo i ustvrdili da je ova agronomska komora potrebna postavlja se pitanje i ovdje je bilo rečeno, dobrovoljno članstvo i članstvo koje će se plaćati. U svakom slučaju i u konačnici i onih naših rasprava na samom Odboru za poljoprivredu vidljivo je da će ipak agronomska komora imati svoje članstvo ali da će i oni korisnici agronomske komore, to su prije svega oni ljudi koji se bave poljoprivrednom djelatnošću svakako plaćati one usluge koje budu trebali. Naravno da je to još jedno opterećenje za ionako našu izmorenu i uništenu poljoprivrednu proizvodnju. Ali daj Bože da je za vjerovat ako će i Agronomska komora i uspostava ove Agronomske komore pomoć razvoju naše poljoprivrede i u konačnici da bude dobrobit za svakoga onoga koji će tražiti njene usluge i da bude na dobrobit, kao što to uvijek ponavljam, veće proizvodnje Hrvatskoj i da Hrvatska ne bude ovisnik o uvozu nego da bude samodostatna u svojoj proizvodnji. Da li ćemo to uz Agronomsku komoru, da li ćemo uz sve ove zakone koje mijenjamo tijekom ovih proteklih dana doista i uspjeti, naravno da postavljam i sebi pitanje, postavljam i vama pitanje i to našu javnost najviše interesira. Ako ćemo u tome uspjet, ako ćemo doista činit sve za dobrobit hrvatskog proizvođača onda ćemo sigurno biti zadovoljni, no u protivnom ako toga ne bude onda i Agronomska komora, onda i svi ovi zakoni koje danas donosimo, a smatramo da su dobrobit za poljoprivredu jednostavno neće ništa vrijedit. No budimo u uvjerenju da ćemo ipak ustrajat u onome što želimo i da ćemo pretvorit hrvatsku poljoprivredu u jednu dohodovnu proizvodnju i da ćemo kao Hrvatsku u budućnosti gledat ne sa povećanjem uvoza poljoprivrednih proizvoda nego sa smanjenjem uvoza poljoprivrednih proizvoda, a samim tim znači da ćemo povećati proizvodnju na našim gospodarstvima. Živi bili pa vidjeli. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći će u ime Kluba HNS-a govoriti uvaženi zastupnik Vladimir Bilek. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Pa već u samom uvodnom dijelu gospodin Lucić je dosta toga rekao. S većinom stvari se slažem, a s nekim stvarima naravno da imamo i različita mišljenja. Prije svega ono u dijelu što se slažemo je da većina strukovnih organizacija ili nazovimo to tako šumara, veterinara, a i ostalih, od odvjetnika to imaju svoje komore koji ne samo da se brinu kako i na koji način će oni odrađivati svoj posao nego se brinu i za njih kao takve, u ovom slučaju za agronome, ali se brinu i za ispravnost i određenu ispravnost rada, znači od kodeksa ponašanja i od onoga svega što oni rade. Ovim zakonom znači osnivamo Hrvatsku agronomsku komoru koja je proizašla iz nekoliko situacija. Prije svega … što ste i sami rekli imamo velikih problema u hrvatskoj poljoprivredi. Pokušalo se na razne načine riješiti stvari. Mislilo se da će ove komore koje su do sada osnovane unutar sustava Ministarstva poljoprivrede biti dovoljne. Prije nekoliko godina bila je osnovana i Hrvatska poljoprivredna komora pa se pokušavalo i preko nje kroz udruženje poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj, da će poljoprivrednici na svojim leđima na neki način uz pomoć kod osnivanja tada Hrvatske Vlade tadašnje uz potporu i ovoga Sabora, međutim pokazalo se da se nije baš sve odradilo odnosno da nije baš sve ispalo onako kako je bilo očekivano. U ovu Agronomsku komoru se radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba dobrovoljno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove, a za obavljanje kojih im se izdaje strukovno ovlaštenje. Znači imamo, u ovom slučaju sad postavljamo i ovlaštene agronome. Ponekad se pitamo šta nam sada tu znači naša savjetodavna služba koja je do sada radila jer su uglavnom radili agronomi. Ponekad se postavlja i često se postavlja pitanje da li nam onda treba na ovakav način Agronomska komora. Ja mislim da treba, da je zaslužila. Ono što je kroz savjetodavnu službu se pokazalo kao s jedne strane pozitivne, s druge strane negativne strane. Imamo savjetodavne službe i urede savjetodavne službe koji rade stvarno odlično, koji rade fascinantno, koji su cijele dane na terenu sa poljoprivrednicima, bili to stočari, bili to ratari. Ja ovdje moram istaknuti Daruvarsku savjetodavnu službu, voditelja gospodina Bistrovića i njegove dvije kolegice koje rade s njim jer kad god, kao poljoprivrednik kad sam god trebao pomoć odradili smo sve. Prve projekte koje smo pisali zajednički, prva sredstva koja su dobivena od potpora. Jedino ne mogu reći da nije bilo dobro kad su bili povrati u iznosu od 50% kod kapitalnih ulaganja koja su bila uvedena, ali tad je bilo krivo postavljeno na šta su se mogla trošit ta sredstva koja su se su se dobivala nazad. Ne možda zato što poljoprivrednici su s njima radili šta su htjeli, ali nitko nije tada pokazao poljoprivrednicima šta ih čeka kasnije i upozorio ih na neke druge stvari. A svi oni poljoprivrednici koji su tada iskoristili ta kapitalna sredstva da ih ponovo reinvestiraju, da smanje glavnice, da otplate dio kredita, ti možemo reći da danas lakše dišu, da drže glavu iznad vode u ovakvoj teškoj situaciji. Ali smo imali masu primjera zato što nismo imali da se ta sredstva moraju namjenski potrošiti, imali smo masu primjera gdje su se kupovale kuće, automobili itd. i došli smo do određenih velikih problema jer su onda kad su počele sjedat rate naši naši ljudi su onda tek vidjeli da su pogriješili. Stručno vođenje kroz projekte u poljoprivredi kroz povlačenje sredstava iz europskih fondova je upravo zamisao jednim dijelom onog što bi trebala odrađivat Agronomska komora, odnosno ljudi koji će bit zaposleni u Agronomskoj komori. Ja pozdravljam nekoliko prihvaćenih izmjena, evo još jednom ću danas pohvaliti ministarstvo u smislu prihvaćanja savjeta i primjedbi koje su došle ne samo od strane vladajućih nego i od strane oporbenih klubova zastupnika ili od odbora koji su stvarno dobro prošli ovaj zakon. Prije svega tu je članak 9. stavak 2. koji je izmijenjen i gdje se uvrstila znači razmjerna zastupljenost članova skupštine, komore, jer da se mora ona odnosit na stručne smjerove. Znači, to je jedna od vrlo bitnih stvari da ne bi imali komoru koja će gledat u jednu stranu, da ne bi imali sve članove skupštine koji su ratari recimo ili koji su stočari ili nešto drugo. Druga stvar koja je jako bitna što su usvojene su i prihvaćene primjedbe i članak 1. koji ste vi rekli da nije dobar možda nije najbolji. Ali ove primjedbe koje su uvažene ovdje gdje se vezano za učlanjenje u Komoru i stjecanje ovlaštenja za agronome da je to dobrovoljno, a da članstvo ovlaštene agronome obvezuje na pridržavanje prava i obveza koje iz njega proizlaze. Ja mislim da je to jedan pozitivan pomak koji je svakako pokazao dobru namjeru i dobru vjeru da se neke stvari riješe. Kodeks agronomske etike se mora objaviti u Narodnim novinama, a ono što je bitno da je određena i odredba sama je proširena i na kodeks dobre agronomske prakse. Znači da mora se držati svega kako bi se našim poljoprivrednicima pomoglo da bi izdržali, da bi poboljšali kvalitetu svoje proizvodnje. A meni je drago da je tu i propisan jedan proširen način nadzora nad radom Komore i obveza izvještavanja ministarstava, pa se nadam da ćemo mi i u ovom Visokom domu imat izvješća kako se kad radi, pa da ćemo moći u određenim dijelovima, prigovorima ali nadam se i pohvalama S te strane moram reći da ovo što je bilo između ova dva čitanja ovaj jedan kratki zakon, ali pozitivan zakon u osnivanju jedne pozitivne znači komore koja bi u dobrovoljnom dijelu, znači udružila ljude. Oni koji žele ovlaštenje normalno da moraju bit obvezni u tom dijelu komore. Mislim da je to jako dobar zakon i s te strane ćemo ga podržati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeći se za raspravu javio u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Damir Rimac. Izvolite. Poštovani zamjeniče, kolegice i kolege, zamjenici ministra. Dakle, kolega Bilek je u uvodnom dijelu htio sam replicirati no međutim obzirom da sam iza njega onda ću iskoristiti sad kroz raspravu da kažem par riječi. Dakle, vrlo je lijepo kada zastupnik može pohvaliti svoju županiju, kada može pohvaliti rad savjetodavne službe na terenu. Ja sam i u prvom čitanju spomenuo, dakle problem Vukovarsko-srijemske županije pogotovo devedesetih godina, krajem devedesetih godina kada savjetodavna služba unutar županije nije imala agronoma stočarskog usmjerenja. I onda su se savjeti davali tako što se odlazilo na određena savjetovanja, pa su se prenosile informacije sa tih savjetovanja. Dakle, nije to bilo kvalitetno. No, vratimo se mi na prijedlog, odnosno Konačni nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori. I sama zamjenica ministra je u svom uvodnom izlaganju rekla da je prijedlog zakona, a o tome smo i na saborskom Odboru za poljoprivredu razgovarali u odnosu na prvi prijedlog proživio određene izmjene i dopune. E sad naravno, opoziciji se te izmjene ili dopune uglavnom nisu sviđale ili moglo ih je biti više, dok je pozicija zadovoljna sa svim njima. No, vrlo kratko. Dakle, prijedlogom, konačnim prijedlogom zakona osniva se Hrvatska agronomska komora i utvrđuju se njezini temeljni ustroj, djelokrug rada, javne ovlasti, članstvo i samofinanciranje. Komora se osniva prije svega radi promicanja zaštite i zastupanja interesa agronoma i agronomske struke u cjelini, te pružanja i promicanja primarne, savjetodavne agronomske službe. Dakle, ovim prijedlogom zakona omogućit će se formiranje privatne savjetodavne službe i osobno sam, doduše lokalno najviše raspravljao i kao bivši uposlenik Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera o tome da je prije desetak godina ukazala se potreba za formiranjem privatne savjetodavne službe jer kao što sam i naveo vrlo je bilo teško servisirati. U jednom trenutku u RH da se zaposlilo 1000 osoba ne bi bilo dostatno da savjetodavna služba adekvatno, profesionalno i vrlo kvalitetno odradi svoj posao. Dakle, na ovaj način mi radimo liberalizaciju tržišta i omogućavamo onima koji imaju određena znanja i iskustva u životu, u svome poslu da to primijene i naravno obzirom da se nalaze na tržištu proizvođačima, farmerima, poljoprivrednim proizvođačima hrane i svega ostalog će biti omogućeno da na tom tržištu biraju one koji su najkvalitetniji i najbolji koji daju uslugu u rangu sa cijenom. U Komoru se radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i interesa tzv. trećih osoba dobrovoljno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove, a za obavljanje kojih im se izdaje strukovno ovlaštenje oni dobivaju zapravo naziv ovlašteni agronomi. To do sada u RH nije bio slučaj. I osobno držim da će ovo itekako kako je i predsjednik Odbora za poljoprivredu rekao da se nada da će konačno poljoprivredna proizvodnja zaživjeti. Dakle, poljoprivredna proizvodnja je jedna vrlo kompleksna djelatnost. Dakle, da bi bili dobar agronom morate u jednom trenutku biti i dobar ekonomist, morate poznavati cost benefit kalkulacije, morate bilance proizvodnje znati, morate ukoliko ste dakle stočarskog usmjerenja pomalo biti veterinar, morate biti i pravnik. Dakle, proizvođači u ovom obliku kakvom jesu. Dakle, ponavljam RH nije iskoristila ovaj pretpristupni pregovor sa EU i ulagala u svoje poljoprivredne proizvođače kao što je to recimo radila Republika Slovenija. I nažalost nalazimo se u ovoj situaciji u kojoj jesmo, a to je da je prosječna informiranost ili razina znanja jednog poljoprivrednog proizvođača uspoređujući ga sa takvim proizvođačem Republike Slovenije, Austrije, Nizozemske ili Njemačke daleko, daleko ispod jednog normalnog prosjeka. I nažalost, iskreno se nadam da će i ovlašteni agronomi, dakle stjecanjem tog statusa i formiranjem privatne savjetodavne službe uspjeti doprinijeti ukupnom povećanju poljoprivredne proizvodnje svojim savjetima i ako ćemo biti vrlo iskreni i otvoreni osoba koja će raditi takvu savjetodavnu uslugu, ona tu uslugu ne može raditi salonski, dakle iz ureda, ona mora otići na teren, suočiti se sa proizvodnjom, vidjeti koji su ti problemi jer jer svako obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je usuđujem se to reći zaseban organizam za sebe. Dakle, ne možete uniformno primjenjivati jedan postulat na sve. Dakle, u odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje prije nekoliko tjedana u ovome Parlamentu u tekstu nacrta konačnog prijedloga nastale su određene izmjene i dopune kao posljedica uvažavanja stajališta, političkih stajališta, stručnih stajališta tijekom rasprave u prvome čitanju u ovoj saborskoj proceduri. Dakle, u nekoliko natuknica uređeno je učlanjenje u komoru na način da je razvidno da je učlanjenje prije svega dobrovoljno, a da članstvo ovlaštene agronome obavezuje da se pridržavaju prava i obaveza koje iz njega proizlaze. Propisuju se i ovlasti komore vezano za davanje suglasnosti za osnivanje ureda ovlaštenog agronoma. Rad ovlaštenog agronoma te iskaznica i pečat ovlaštenog agronoma. Dakle, osobno ne vidim razloga da agronomi nemaju sve one beneficije koje su imali recimo ovlašteni građevinci ili inženjeri građevine ili ovlašteni arhitekti. Uređuje se i osnivanje Odbora za upis koji uz Stručnu službu komore sudjeluju u provođenju upisa i odobravanju ovlaštenja za agronome čime se omogućuje kako je i zamjenica ministra rekla brža uspostava aktivnosti rada komore u provođenju upisa i odobravanja, odnosno oduzimanju i mirovanju statusa ovlaštenja za agronome. Detaljno je propisan upravni nadzor nad radom komore i obaveza izvještavanja odnosno informiranja samog ministarstva. Tekst je uređen na način da je razvidno da se razmjerna zastupljenost članova skupštine komore odnosi na stručne smjerove, da se stegovni postupak pokreće po podnesenoj prijavi zainteresiranih itd., ono što je vrlo bitno naglasiti na kraju ove rasprave da je temeljem ovog zakona da će biti donesen i pravilnik i to čini mi se 6 mjeseci nakon donošenja ovog zakona što će vrlo, vrlo ubrzati, dakle naravno da se to neće vidjeti u kratkom vremenskom okviru ali ponavljam iskreno se nadam i vjerujem da će formiranje i liberalizacija tržišta na ovome dijelu ozbiljnim proizvođačima omogućiti ozbiljnu privatnu savjetodavnu službu i ozbiljne informacije za unapređenje poljoprivredne proizvodnje kako u ratarstvu, stočarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu itd., Dakle, vrlo kratko ispred Kluba zastupnika SDP-a mogu konstatirati da će klub podržati ovaj konačni prijedlog Zakona o Agronomskoj komori iz jednostavnog razloga što držimo da je dobar, kvalitetan, sveobuhvatan i da će u konačnici rezultirati ipak poboljšanjem poljoprivredne proizvodnje u svim segmentima. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Zahvaljujem. A sada ćemo u ime Kluba zastupnika HDSSB-a čuti uvaženog zastupnika Igora Češeka. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Kao i prethodni klubovi i klub HDSSB-a će biti kratak u raspravi o Konačnom prijedlogu Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori. I prethodni klubovi su u većoj ili manjoj mjeri pohvalili osnivanje Agronomske komore. Mi u klubu HDSSB-a naravno isto tako nemamo ništa protiv osnivanja Hrvatske agronomske komore, priželjkujemo je iz čistog razloga što se iskreno nadamo da i ta komora uspjeti pomoći našim poljoprivrednicima i kako bi naša hrvatska poljoprivreda stala napokon na zdrave noge. Doživio je ovaj konačni prijedlog zakona određene promjene u odnosu na prvo čitanje. One su dobre, one su vrlo korektne i konkretne. Dakle članak 1., bilo je rasprave već o njemu, članak 1. stavak 2. govori da se u komori radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba dobrovoljno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove a za obavljanje kojih im se izdaje strukovno ovlaštenje. Dakle, članstvo u Hrvatskoj agronomskoj komori nije obavezno, obavezno je za ovlaštene agronome koji će obavljati poslove koji su propisani ovim Dakle, pohvalno je i ne vidim ništa sporno u tom članku. Nadalje, ono što je isto doživjelo promjene, članak 9., koji govori da se u skupštini komore osigurava razmjerna zastupljenost članova svih stručnih smjerova. Vrlo pohvalno, dakle od 15 članova skupštine imat ćemo zastupljene i stočare i ratare, voćare, vinogradare, vinare u svom dijelu struke eminentni stručnjaci i zastupat će sigurno ciljeve tog dijela struke. članak 17., agronomski strukovni kodeks, drago mi je zbog tog kodeksa koji će propisivati kako se provodi, kako ovlašteni agronom mora provoditi svoj posao. Isto tako i cjenik usluga, dakle skupština komore utvrđuje cijene usluga ovlaštenih agronoma i cijene usluga komore te uz prethodnu suglasnost ministarstva donosi pravilnik o cijenama tih usluga. To ocjenjujem kao pozitivnim člankom jer nadam se da neće biti moguće plaćati jednu istu uslugu različito u Karlovcu, u Slavonskom Brodu, u Dubrovniku. Dakle, bit će propisan cjenik i u svim krajevima RH bit će ista cijena za određenu uslugu. Ono što me zanima je članak 25. koji govori o mirovanju članstva u komori. Dakle ovlašteni agronom ima mogućnost mirovanja članstva i ovlaštenja u komori ako je izabran ili imenovan dužnosnik, ako je zaposlenik u tijelima državne uprave ili tijelima državne uprave ili tijelima lokalne i područne regionalne samouprave, ako je zaposlenik javne savjetodavne službe te na osobni zahtjev. No, što ako, postavlja se pitanje što ako ovlašteni agronom dok ima status ovlaštenog agronoma pređe na takvu javnu profesionalnu dužnost i to ne prijavi to ne prijavi skupštini komore ili tijelu koje odlučuje o statusu mirovanja? Kakve su posljedice za njega i kakve su kaznene odredbe za takvog agronoma? Dakle u članku 26.se govori o brisanju iz popisa ovlaštenih agronoma, ako se utvrdi da uz poslove iz članka 25.stavka 1.točka 1., 2. i 3.ovog zakona koji su nespojivi s poslovima ovlaštenog agronoma obavlja poslove ovlaštenog agronoma kao i u slučaju obavljanja poslova ovlaštenog agronoma u trajanju mirovanja ovlaštenja. No, međutim da li je on obavezan komori prijaviti komori prijaviti da je počeo obavljati nekakvu javnu dužnost jer u članku 28.pod obavještavanje komore govori se da agronom je dužan obavijestiti komoru ukoliko je pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv RH, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelu počinjeno iz koristoljublja. nigdje, ne spominje se nigdje vezao uz članak 25. 30.koji govori da je agronom dužan osigurati se odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogao učiniti trećim osobama smatramo isto jednim dobrim člankom. Dakle, praktički neće biti bojazni od onih korisnika usluga ovlaštenog agronoma ako se počini određena šteta, a štete u poljoprivredi mogu biti ogromne i iznimno velike. Jednu godinu zaribaš proizvodnju praktički 10 godina se ne možeš izvući. Dobra je stvar sa osiguranjem. E sad, članak 33.za teže povrede dužnosti, ugleda ovlaštenom agronomu mogu se izreći ove mjere ukor ili novčana kazna. U članku 32.se govori o tome što su teže povrede, međutim smatram da sam ukor, možda bi taj dio trebalo obrisati, neka bude samo novčana kazna makar ona bila i simbolična ali vjerojatno sasvim drugačiji djeluje, sasvim drugačije efektivnije od jednog običnog ukora. To je otprilike to kroz članke, kažem klub HDSSB-a će podržati ovakav konačni prijedlog zakona jer smatramo da sa osnivanjem Hrvatske agronomske komore možda i dolaze svjetliji dani i bolja budućnost za hrvatski agrar. U svakom slučaju dobar prijedlog zakona, Agronomska komora nadam se uspješnom djelovanju i ono što je vrlo važno dakle da naši poljoprivrednici i poljoprivredni proizvođači će imati mogućnost ili koristiti usluge poljoprivredne savjetodavne službe javne ili ovlaštenih agronoma ili u konačnici ničije. Ali ako ne žele koristit usluge usluge javne poljoprivredne savjetodavne službe mogu koristiti usluge ovlaštenih agronoma jer možda smatraju da su oni stručniji i da će im brže nekakav problem biti riješen, da će projekt biti brže napisan i nemamo mi u klubu HDSSB-a u konačnici ništa protiv osnivanja Hrvatske agronomske komore nego ju pozdravljamo. Zahvaljujem. Hvala lijepa. I sad prelazimo na pojedinačne rasprave. Tu imamo jednu raspravu uvaženog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice, kolegice i kolege. Pa evo već je dosta u raspravama dosada rečeno o ovom zakonskom prijedlogu, ja bih htio samo podcrtati neke stvari koje mislim da su bitne za ovaj zakonski prijedlog o čemu sam u ostalom i govorio i prilikom prvog čitanja ovog zakona. Naime, suočavamo se sa činjenicom da većina naših poljoprivrednika ljudi koji se intenzivno bave poljoprivredom i od nje žive često i nemaju vremena ili zbog različitih drugih razloga nemaju dovoljno znanja kako bi optimizirali svoje prinose odnosno kako bi optimizirali svoj proizvodnju. Zbog toga u ostalom postoji i poljoprivredna savjetodavna služba dakle koja im pomaže da saznaju svoja prava, da se informiraju o zakonskim rješenjima i ostalom što je bitno za njihov rad kao i djelu struke, ali također budući da živimo u slobodnom tržištu postavlja se i potreba reguliranja struke u ovom slučaju to su ovlašteni agronomi. A zašto je struku potrebno regulirati? Naime, kako se agronomska struka sve više i pojavljuje na tržištu i nastupa i u davanju savjeta i u drugim uslugama koje daje poljoprivrednicima potrebno je licencirati, potrebno je akreditirati odnosno potrebno ju je standardizirati. Dakle to nije neka nova praksa, to je praksa koja već postoji u određenim tzv. reguliranim profesijama, to su arhitekti, to su liječnici, to su stomatolozi. U ostalom pričamo o puno evo kada govorimo o obrazovanju, pričamo i o licenciranju profesora, učitelja, nastavnika. Dakle ne vidim ništa što bi sprječavalo i agronome da se licenciraju, akreditiraju odnosno da se njihova struka standardizira. Tim više što oni nastupaju samostalno na tržištu, nude svoja znanja, vještine, usluge te je potrebno dakle osigurati kvalitetu, potrebno je osigurati standard da ljudi koji jesu prisutni na tržištu uslugu koju daju je vrhunska, usluga koju daju je neprikosnovena odnosno da zato imaju i službenu akreditaciju kako bi zapravo osigurali krajnjem korisniku, u ovom slučaju poljoprivredniku odnosno osobi koja se bavi poljoprivrednom da savjet, odnosno usluga koju će dobiti zaista bude i vrhunska. Također kolege prije mene su spomenule i novi momenat a to je dobrovoljnost komore. Dakle svi agronomi ne moraju biti članovi komore, kao što smo imali slučaj dakle u nekim drugim komorama primjerice Obrtničkoj komori ili Gospodarskoj komori, dakle gdje članstvo više nije obavezno. Dakle dobrovoljnost komore odnosno samo agronomi koji žele nastupati na tržištu i nuditi svoje usluge trebaju pristupiti komori kako bi dobili potrebne akreditacije odnosno kako bi mogli svojim strankama podastrti i papir da su zato ovlašteni, da zato imaju potrebna znanja i da će uostalom za uslugu koji dobivaju i primiti uslugu koju plaćaju. Dakle iz ovih razloga prije svega dobrovoljnosti komore, zatim i onog što ona nudi, odnosno što propisuje kao i sveg ostaloga što ste spomenuli poput kolege prije mene ovaj zakonski prijedlog koji valja podržati. Hvala lijepo. Hvala lijepo. I budući da nemamo nikoga dalje za pojedinačnu raspravu, sada ćemo riječ dati predstavnici predlagateljice za završnu riječ uvaženoj gospođi Snježani Španjol. Hvala lijepo. Evo prije završne riječi ja bih samo pročitala amandmane Vlade na zakon, tijekom rasprave koje smo zaprimili od Odbora za zakonodavstvo. na članak 2.koji se mijenja i glasi agronom u smislu ovoga zakona jest osoba koja ima obrazovnu kvalifikaciju znanstvenog područja biotehničkih znanosti polje poljoprivrede stečenu u RH u drugoj u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, a koje je sukladno posebnim propisima o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije agronoma priznata inozemna obrazovna kvalifikacija. Predloženim amandmanom 1 odredba članka 2. Konačnog prijedloga zakona mijenja se radi usklađenja s odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih

unutarnjeg tržišta s kojom se sve države članice EU moraju uskladiti do 18.siječnja 2016. U svrhu usklađivanja sa spomenutom direktivom u proceduri donošenja je novi Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Amandman 2 u članku 5. stavku 1. točki 1. riječi u daljnjem tekstu popis agronoma brišu se jer se radi o ponavljanju, a iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi kao nadležno tijelo za reguliranje profesija agronoma provodi postupak provjere usklađenosti inozemne obrazovne kvalifikacije agronoma s odgovarajućom obrazovnom kvalifikacijom koja se stječe u RH i postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu kojeg donosi komora. Predloženim amandmanom nomotehnički se dorađuje izričaj obzirom da se skraćeni naziv ne koristi u daljnjim odredbama konačnog prijedloga zakona odnosno točkom 7. se uređuju pitanja reguliranja obrazovne kvalifikacije, a ne stručne, te se uređuje pitanje nadležnog tijela i posebnog propisa kojim se propisuje priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije kao dijela stručne kvalifikacije odnosno priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu obavljanja regulirane profesije agronoma. I amandmanom 3 u članku 22. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi da je u RH završila sveučilišni diplomski studij, specijalistički diplomski stručni studij, poslijediplomski specijalistički studij, poslijediplomski znanstveni magistarski studij, poslijediplomski sveučilišni studij, obranu doktorske disertacije izvan studij i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivrede ili je obrazovnu kvalifikaciju stekla u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji ako je ista priznata kao kvalifikacija odgovarajuća onoj stečenoj u RH. Postupak provjere usklađenosti propisat će se posebnim aktom koji donosi komora. Predloženim amandmanom mijenja se radi usklađenja s odredbama, propisima o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih kvalifikacija, te se dodaje stavak 3. kojim se na jednaki način tretiraju obrazovne kvalifikacije koje se stječu po završetku određenog studijskog programa u RH. I evo samo mi dozvolite još par rečenica, dakle ja bih htjela reći samo da je postojanje privatne savjetodavne službe odnosno propisivanje datira još iz 2007.godine kada je to bilo propisano Zakonom o poljoprivredi, nažalost privatna savjetodavna služba u RH nije saživjela. Namjera ovog zakona i ovlaštenih agronoma je da mladi agronomi koji završavaju Agronomski fakultet pred nama su programi ruralnog razvoja, puno je projekata dakle da ovlašteni agronomi oni koji prođu edukaciju, koji dobiju ovlaštenje pomažu poljoprivrednim proizvođačima u pripremi projekata jer smo svjesni i da sve agencije i savjetodavna služba i svi oni koji pomažu poljoprivrednicima još nisu dovoljni za sve ono što nam stoji na raspolaganju. A na ovakav način možemo zaposliti i mlade ljude, ovlastiti ih da kvalitetno pripremaju projekte i da pomognu u jednom uzletu poljoprivredne proizvodnje i ulaganju u poljoprivrednu proizvodnju. Vezano za ovo što je rečeno da dobrovoljno je propisano, dakle nije obavezno članstvo, a oni koji dobiju ovlaštenje nakon toga su obavezni članovi. Vezano uz članak 25.propisano je da ovlašteni agronom ima mogućnosti, sada je nabrojano 1,2,3,4, a u stavku 2. stoji da ovlašteni agronom iz stavka 1.točka koji obavlja poslove koji su nespojivi s poslovima ovlaštenog agronoma koji su kasnije definiraju u tekstu zakona ili koji na osobni razlog podnose zahtjev za mirovanje mirovanje članstva i ovlaštenja u komori. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Zahvaljujem. S time smo završili raspravu i o tekstu ovoga zakona, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra ćemo se naći onda ponovo u 9,30 i prva točka bit će Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013.godini. Hvala. Hvala.